Odbori za zakonodavstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Aleksandar Ruso će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. sabora, dame i gospodo zastupnici. Radi se o još jednom zakonu iz djelokruga rada našeg ministarstva koji je potrebno uskladiti sa novim Zakonom o općem upravnom postupku i to njegove pojedine odredbe koje su postupovne naravi. Ovo usklađenje predlaže se u pogledu usklađenja sa temeljnim načelima Zakona o općem upravnom postupku i to se odnosi na brisanje supsidijarne primjene ZUP-a, brisanje mogućnosti uređivanja postupka upisa u imenik i upisnike Komore, Statutom Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije te brisanja odredbi koje su već propisane Zakonom o općem upravnom postupku a odnosi se na rok za izdavanje potvrde i donošenja odluke, te mogućnost pokretanja upravnog spora. Ovaj zakon je nužno izmijeniti, odnosno donijeti zbog ispunjavanja poglavlja 23. i nisu potrebna nikakva sredstva. Hvala lijepa. **Šeks, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospođa zastupnica Marina Matulović Dropulić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo zastupnici. Naravno da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati prijedlog ovog zakona o obavljanju geodetske djelatnosti s konačnim prijedlogom zakona jer je i to jedan od šezdesetak zakona koji se usklađuju sa Zakonom o općem upravnom postupku. Tako se na primjer brišu odredbe koje su uređene ZUP-om, mijenjanju se odredbe koje propisuju pokretanje upravnog spora, brišu se određeni rokovi i Međutim, ovo je prilika da se podsjetimo na ono što je napravljeno u proteklim godinama u toj djelatnosti, a što je posebno važno za sve nas. Doneseni su svi zakoni i podzakonski akti kao što su Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, Komori geodeta i drugi koji omogućuju razvijanje struke na način da se odgovori zahtjevima države, gospodarstva i građana. Hrvatska danas raspolaže sa sustavom prostornih informacija koji je uspješno poduprt temeljnim bazama podataka i registrima o kojima skrbi i koji vodi Državna geodetska uprava. U proteklom razdoblju izrađena je topografska karta u mjerilu 1:25000 za cjelokupni teritorij Hrvatske sa 600 listova prvi puta u povijesti Republike Hrvatske. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Marina samo trenutak jedan. Gospođe i gospodo zastupnici na galeriji su, je predsjednik Odbora za europske integracije Senata Francuske Republike i potpredsjednik Odbora za vanjske poslove, obranu i oružane snage Senata Francuske Republike sa pratnjom i veleposlanik Francuske u Hrvatskoj. Molim da pozdravimo! Hvala lijepa. Izvolite. Izrađene su dvije epohe digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5000. Isto tako i za cjelokupni teritorij Republike Hrvatske i to na 9800 listova. Kompletan katastarski operat iscrtan na 56000 listova katastarskih planova je digitaliziran i vektoriziran kao i registar prostornih jedinica i sustav kućnih brojeva. Iako su i nadalje očekivanja korisnika veća od rezultata koji su ostvareni u proteklo vrijeme za istaknuti je da danas Hrvatska može bilo koju aktivnost u prostoru poduprijeti modernim prostornim podlogama u standardnom digitalnom formatu. Navedeno je bilo i nadalje pretpostavka za razvoj svih drugih sustava koji se temelji na georeferenciranim prostornim podacima počev od prostornog planiranja, zaštite okoliša, zaštite prirode, identifikacije zemljišnih čestica u poljoprivredi, ar kod i niz drugih sustava. Velike su potrebe i jedinica lokalne samouprave. Naravno da prema mogućnostima se i to sve obavlja. Za istaknuti je da su prostorne informacije danas nezaobilazno sredstvo upravljanja na svim razinama društva, a to znači da su isto tako i političko pitanje. Može se slobodno reći da je već sada, a da će pogotovo u budućnosti i pitanje rezultata i učinkovitosti društva i države biti povezano sa razinom efikasnosti korištenja prostornih informacija odnosno dosegnutom razinom geo osposobljenosti društva. još mislim da treba reći i da svi trebaju zapamtiti da mi danas u Hrvatskoj imamo 550 gospodarskih subjekata i tvrtki i ureda. Oni zapošljavaju oko 5000 ljudi od kojih neke vrlo uspješno obavljaju poslove u inozemstvu. Na tom poslu treba i dalje ozbiljno raditi, i sigurna sam da će to i biti tako. Prema tome klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Prijedlog Zakona o izmjeni o obavljanju geodetske djelatnosti. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu.